Аксиева; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Иглика Събева; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Иглика Събева. Днешния контрол ще започнем с въпроси към господин Нено Димов – министър на околната среда и водите, който ще отговори на въпрос от народния представител Атанас Стоянов. Въпросът на господин Стоянов е относно компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна. Заповядайте, господин Стоянов, да развиете въпроса.

в края на 2017 г. Вие, заедно с кметовете на общините Сандански, Кресна и Струмяни, подписахте Договор за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос „Отпадъци“ по Оперативна програма „Околна Навременната подготовка на проектната документация сама по себе си говори за ангажираността на местната власт към постигането на целите, заложени в законодателството, както и в Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. По проекта вече се изгражда компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, както и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. С оглед на това, че политиката на Европейския съюз по отношение на отпадъците допринася за увеличение на ефективността на ползването на ресурсите, както и за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и здравето на хората, въпросът ми към Вас обхваща следното: какви са очакваните резултати от изпълнението на мерките по този проект и на какъв етап съответно са дейностите по неговото физическо и финансово изпълнение и изграждането на тези две инсталации? Благодаря.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 очакваният резултат от изпълнение на мерките по Проекта е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събираните битови отпадъци и за реалното събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Изграждането на инсталацията за компостиране и на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци, които ще обслужват общините от Регионалната система за отпадъците – Сандански, ще допринесе за спазване на йерархията на управлението на отпадъците в региона съгласно европейското и националното законодателство. процес на изпълнение е основната дейност по Проекта – проектиране и строителство. Приключила е фазата на проектиране, изготвена е и са съгласувани работните проекти за двете инсталации и съпътстващата инфраструктура. Получен е положителен комплексен Доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с останалите изисквания към строежа съгласно чл. 142, ал. 1, 2, 4 и 5 от Закона за устройство на територията. На 20 март 2019 г. е издадено разрешение за строеж, предстои публикуването му в „Държавен вестник“. Очаква се същинските строителни дейности да стартират в края на месец април 2019 г. след влизане в сила на издаденото разрешение за строеж подписването на Протокол № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи от техническата инфраструктура. Съпътстващите дейности по Проекта се изпълняват по график. Към настоящия момент постигнатото финансово изпълнение на Проекта е близо 20%. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Господин Стоянов, ще вземете ли отношение по отговора? Имате възможност за реплика. Заповядайте.

Информацията във връзка с реализацията на Проекта е полезна както за изясняване фактологията и сроковете по неговата реализация, така и за безспорността относно изпълнението на този проект. Той е безспорен и полезен – това е факт, защото чрез него реално ще се допринесе за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, в това число, както и Вие казахте, разбира се, не на последно място, и за събирането на зелените биоразградими отпадъци. Това всъщност е посоката, в която трябва да вървят и местните власти в лицето на трите общини, съответно и на други такива, а и Министерството на околната среда и водите. Вашите усилия заслужват не само поздравления, а и подкрепа от наша страна, за което Ви благодарим. Благодаря, господин Стоянов. Господин Министър, ще вземете ли отношение? Нямаше допълнителни въпроси към Вас. Следващият въпрос е от народния представител Николай Александров. Заповядайте, господин Александров, да развиете въпроса си относно прилагане на Рамковата директива за Морска стратегия. Имате думата, господин Александров. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, България е длъжна, както знаете, да прилага Рамковата директива за Морската стратегия на Европейския съюз съобразно своите морски територии, а именно Черно море, като съответно Министерството на околната среда и водите има прекрасната възможност да използва привлечен капитал от Европейското икономическо пространство, както и от Норвежкия финансов механизъм. За целта обаче аз Ви задавам няколко въпроса, които смятам, че могат да бъдат препъникамъни пред Вас. Първият е, че в Басейнова дирекция „Черноморски район“ е разформировано звеното, поне доколкото съм запознат, което се занимава с Рамковата директива за Морска стратегия. То е разформировано малко преди да бъде изготвен предефинираният проект на стойност 2,2 млн. евро. Предефиниран – би трябвало да Ви е ясно, че това е проект, който предварително е одобрен, тоест трябва да бъде предоставен самият проект за изпълнение. Точно това звено в предишния програмен период получава награда от Европейското икономическо пространство в категория „Партньорство“ през 2014 г., когато са подписани пет успешни споразумения. Вторият ми въпрос е: ще се възлага ли изпълнението на предефинирания проект на външни за системата на МОСВ лица, вместо да бъде изпълнен от служителите на Басейнова дирекция „Черноморски район“, както е било в предния програмен период и за което Дирекцията е била наградена? И третият въпрос е: как МОСВ ще обезпечи съставянето и изпълнението на предефинирания проект, след като не МОСВ, а нейният орган в лицето на Басейнова дирекция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

Рамковата директива за Морската стратегия – това е Директива 2008/56 ЕС, която е транспонирана в българското законодателство чрез Закона за водите и Наредбата за опазване на околната среда в морските води. Целта на Рамковата директива за Морската стратегия е да се постигнат и поддържат в добро състояние на околната среда водите на Черно море чрез изпълнение на Стратегия за опазване на околната среда и морската среда – така наречената Морска стратегия, с програма от мерки. Компетентни органи по прилагане изискванията на Рамковата директива за Морската стратегия са Министерският съвет, министърът на околната среда и водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“, министрите от свързаните с опазване на морската околна среда министерства и Институтът по океанология към Българската академия на науките. Програмите от мерки се отнасят за цялостната морска акватория в юрисдикцията на Република България – крайбрежни териториални морски води и изключителната икономическа зона. Програмата от мерки на Морската стратегия надгражда програмите от мерки, включени в плановете за управление на речните басейни, и осигурява намаляване на натиска от човешка дейност в морската околна среда за постигане на изискванията на Рамковата директива за Морската стратегия. Дейностите, свързани с разработване и изпълнение на програмите от мерки от Морската стратегия, са вменени на директора на Басейнова дирекция „Черноморски регион“ и се изпълняват от отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ към дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейновата дирекция. От създаването на отдела не е извършвана промяна на функциите му, като през 2016 г. числеността му е увеличена с една щатна бройка във връзка с подпомагане действията по Рамковата директива за Морската стратегия, тоест промяна не е настъпила. Към задълженията на отдела е включено и участие в подготовката, изпълнението и управлението на проекти, свързани с дейностите по Директивата. Предвидено е отделът да продължи да обезпечава реализирането на Проекта с различни източници на финансиране и такива, които имат отношение към опазването на морската околна среда. В хода на преговорите за новия програмен период на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Министерството успешно договори реализирането на предефиниран проект „Показания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“. Целта на проекта е осигуряване на ефективно надграждащо изпълнение на изискванията на Директивата, в това число изпълнение на част от планираните мерки към Морската стратегия на подпомагане на двустранната координация с Република Румъния за синхронизирано прилагане на изискванията на Рамковата директива в съответствие с ревизираното Решение 2017/848/ЕО за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и спецификация на стандартизираните методи за мониторинг и оценка. Басейнова дирекция „Черноморски регион“ в качеството ѝ на бенефициент ще изпълнява Проекта в широко партньорство със Софийския университет „Климент Охридски“, Исландския институт по морски и сладководни изследвания, Норвежкия институт по морски изследвания и други научни институции. В рамките на Проекта ще бъде използван и надграден норвежкият и исландският опит в изпълнение на политики в областта на морската околна среда. Министерството на околната среда и водите съвместно с Басейнова дирекция „Черноморски регион“ предприехме необходимите действия за разработване и прилагане на Морската стратегия, включително и обезпечаване изпълнението на дейностите на предефинирания проект, който ще се финансира по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Благодаря. реплика по дадения отговор. Продължаваме със следващ въпрос от народния представител Атанас Стоянов. Тук ли е господин Стоянов? Моля квесторите да ми съдействат да намерим господин Стоянов. Това е последният въпрос към министъра. (Шум и реплики.)

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, въпросите, свързани с качеството на атмосферния въздух в столицата, все повече вълнуват жителите на нашия град. Измерванията показват повишени норми – предимно на фини прахови частици, а като основни източници се очертават битовото отопление с използване на неефективни печки и котли на твърдо гориво и автомобилният транспорт. Преди време Вие заявихте, че Министерството на околната среда и водите е разработило Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която ще определи рамката от мерки на национално ниво. Паралелно с това, в началото на тази година Столична община спечели проект спечели проект по Програма LIFE, който включва мерки, свързани с подобряване качеството на въздуха, а управляващият орган – Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, определи общината като допустим бенефициент по Ос 5. Дори в момента, когато говорим по темата, в София се случва доста важна среща – това е второто издание на Европейската конференция за качеството на въздуха, която ще продължи през целия ден. Предвид това, че темата е изключително важна за нашия град, и Вие, господин Министър, заложихте качеството на атмосферния въздух като основен приоритет за работа на Министерството на околната среда и водите, моите въпроси към Вас са: на какъв етап е приемането на Националната програма и как предвиждате финансирането на мерките по нея? И какви мерки за по чист въздух са предвидени за финансиране в град София в проектите по Програма LIFE и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“? Благодаря Ви.

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г. е разработена въз основа на сключено на 28 септември 2016 г. споразумение между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на въздуха. Разработването на Програмата се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. В Националната програма са предвидени мерки, които трябва да се изпълняват до края на 2024 г., за да се постигне съответствие с нормите за фини прахови частици в 28-те общини, които са включени в наказателната процедура срещу страната ни. Мерките в Програмата са насочени най-вече към промяна на начина на битовото отопление. Проектът на Национална програма и съпътстващите я документи са преминали съответната процедура по съгласуване и обществени консултации. Към момента се работи по въпроси, свързани с определяне на финансовите параметри за прилагане на мерките. След приключване на работа по тях Проектът на програмата ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет. Към момента проучваме всички възможности за финансиране на мерките по Програмата. На този етап се предвижда те да бъдат финансирани по няколко механизма: На първо място, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. За целта вече е осигурен ресурс за безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне на общините в размер на 111 млн. лв. чрез субсидии от държавния бюджет. На този етап се анализират готовността на общините за прилагане на мерките и възможностите на държавния бюджет за тяхното финансиране. На база резултатите от изпълнението на мерките по текущата оперативна програма ще бъде планиран допълнителен финансов ресурс за следващия програмен период 2021 – 2027 г. Нещо повече, надявам се от икономии на текущата програма и други общини да имат достъп до финансиране още през този период. Чрез средства по Програма LIFE, с голямо задоволство следва да отбележа реализирането на първия интегриран проект за България по тази програма – „Обединени български общини за подобряване качеството на атмосферния въздух“ с бенефициент Столична община и асоциирани бенефициенти – общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Монтана. Общата стойност на Проекта е 16,6 млн. евро. Интегрираният проект ще канализира и рационализира усилията на шестте общини-партньори за намаляване замърсяването на въздуха. Основните цели на Проекта са свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на основните отоплителни съоръжения с по-екологощадящи. Ще се подобри Ще се подобри капацитетът на администрацията в шестте общини с цел прилагане на мерки, предвидени в програмите за качество на атмосферния въздух, ще се повиши контролът и информираността на обществото. Други дейности ще бъдат насочени към подобряване на трансфера на ноу-хау и опит в областта на качеството на въздуха чрез изграждане на мерки с общини на Европейския съюз, институции, проектни партньори. Бих искал да насърча останалите общини да се възползват активно от възможността на тази и други международни програми. Столична община е кандидат и по две процедури на Приоритетна ос 5 Подобряване качеството на атмосферния въздух, на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, а именно разработване, актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух и мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. По първата процедура Столична община е подала проектно предложение. Целта е актуализация на общинската програма за периода 2021 – 2026 г. за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух в Столичната община и планирането на адекватни мерки за подобряването му, които да доведат до

проектно предложение с наименование „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с по-екологични алтернативи“. Целта на проектното предложение е да намали количеството на емисии от фини прахови частици на територията на общината с източник битово отопление чрез подмяна на отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление такива уреди с твърдо гориво, и да ги подмени с алтернативи, които са по-добри за околната среда. Проектното предложение по Програмата е одобрено за финансиране и на 4 април Министерството и Общината подписаха договор в размер на 43 млн. лв. В заключение бих искал да Ви информирам, че към днешна дата в резултат на положените усилия от всички страни – държава, общини, институции, граждани, данните от мониторинга на качеството на атмосферния въздух за последните години показват постоянно

Щастлива съм от това, което съобщихте, че е положителна тенденцията за намаляване на замърсяването с фини прахови частици не само в столицата, а и в цялата страна. Мерките, които сте предприели и заложили в Националната програма на Министерството на околната среда и водите за подобряване качеството на въздуха и Програмата от 100 мерки, които Столична община и госпожа Фандъкова изпълняват, за подобряване на чистотата на въздуха, в това число и проектите по Програма LIFE и Оперативна програма „Околна среда“ за подмяна на старите печки и котли на твърдо гориво с по-екологични уреди за отопление, както и предвиденото обновление на 90% от градския транспорт за тази година в столицата доказват, че чистотата на въздуха е приоритет за Вас, господин Министър,

75% от станциите за качество на мониторинг на атмосферния въздух са давали надвишение на нормите, тоест само девет от станциите са покривали законодателните изисквания, то по предварителни данни за 2018 г. 75% отговарят на нормите. Тоест от минус 75 до плюс 75 – това е един огромен път, който е извървян не само в София, но и в други общини. Искам да благодаря на кметовете през целия този, вече може би осемгодишен период за активните усилия за постигане на добро качество на атмосферния въздух. Вече устойчиво шест града от тези, които са в наказателната процедура, показват постигане на нормите за годините. Тази година вероятно ще се добавят и още три към тях очаквам окончателните данни към края на този месец. Това показва, че около една трета от градовете, които са в наказателната процедура, вече показват постигане на мерките. Специално за София за този зимен сезон, пак по предварителни данни, две от станциите изцяло покриват нормите, две почти са достигнали до нормите, така че мерките също дават своя резултат, което не означава, че няма какво още да се направи, за да може и софиянци, и гражданите на останалите градове в България да имат по-добро качество на живот. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! В края на миналата година в публичното пространство излезе информация относно замърсяването на река Драговищица от дейността на мина в село Караманица, Република С оглед на този екологичен проблем в началото на тази година Вие проведохте среща с представители на български граждани от Босилеград и Кюстендил.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

трансгранична за България и Сърбия, през месец ноември 2018 г. Министерството на околната среда и водите изпрати писмо до Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия, с което изискваме предоставяне на информация във връзка с трансграничната процедура по оценка за въздействие върху околната среда за пилотна инсталация за изпитване на флотационни процеси за извличане на мед, олово и цинк от полиметални руди при село Караманица. На 1 февруари 2019 г. Република Сърбия че е в процес на подготовка и изследване за оценка на въздействието върху околната среда на проекти за експлоатация и добив на руда от мини „Подвирове“ и „Поповица“, община Босилеград.

По дипломатически път поискахме информация за качеството на водите на река Драговищица на територията на Република Сърбия и разрешените и осъществени на тяхна територия добивни и производствени дейности, които биха могли да са източник на замърсяване на водите на реката. С цел опазване на водите от замърсяване и в отговор на тревогите на населението в пограничния район предприехме редица действия, както следва: от месец декември 2018 г. се извършва мониторинг на 86 показателя на водите на река Драговищица на територията на страната.

които може да са свързани с влияние на непречистени отпадъчни води от населени места и селскостопанска дейност. Към момента няма замърсяване на водите на реката с приоритетни вещества, включително тежки метали, пестициди, летливи органични съединения и други. Въпреки това следим с повишено внимание резултатите от мониторинга в пункта при границата с Република Сърбия. От месец април 2019 г. са добавени и нови 12 приоритетни вещества, които ще се наблюдават ежемесечно.

На срещата заявих позицията на България за провеждане процедура по ОВОС в трансграничен контекст, при положение че продължават дейностите, свързани с мината при село Караманица, и други инвестиционни намерения. Поставих въпроса за замърсяването на река Драговищица и подчертах широкия обществен и медиен отзвук по темата в България. Предложих създаването на смесена комисия за сътрудничество, представлявана от двете страни, на ниво заместник министър. С оглед решаването на трансграничния проблем в областта областта на водите по отношение на река Драговищица и река Тимок предложих взаимодействие със Сърбия в рамките на съвместен проект, но до момента сръбската страна няма изразено становище по въпроса. Пред българските медии министър Триван пое ангажимент за подготовка, проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения на територията на Босилеград и Цариброд. С нота от 7 февруари 2019 г. Република Сърбия предостави информация за качеството на водите на река Драговищица за

в категория „отличен“ според сръбското законодателство. Тези води могат да бъдат използвани след пречистване, филтриране и дезинфекция за питейно-битови нужди, в хранително-вкусовата промишленост и за риборазвъждане. В същия пункт не е регистрирано превишаване на приоритетните и приоритетно опасни вещества, токсични за човешкото здраве и вредни за околната среда. В допълнение, след срещата с комисар Вела по време на Съвета по околна среда в Брюксел на 5 март, изпратих писмена информация по казуса и настоях следните въпроси да станат част от преговорите на Европейския съюз с Република Сърбия за присъединяването ѝ към Европейския съюз. Първо, да бъде отправена категорична и ясна препоръка към сръбската страна за стриктно спазване процедурите на Конвенцията по ОВОС-ов трансграничен контекст и за добросъседско регламентиране на двустранното сътрудничество между Република България и Република Сърбия в областта на водите, с акцент върху прилагане на изискванията на законодателството на Европейския съюз в тази област. Имайки предвид че Сърбия се стреми към членство в Европейския съюз, нейното национално законодателство трябва да бъде приведено към това на Съюза. Второ, сръбската страна да осигури необходимото пречистване на отпадните си води, заустени във водосборите на трансграничните водни течения. Съставът на Комисията, за която споменах преди малко, за сътрудничество между екологичните министерства на двете страни, вече е определен. От българска страна тя ще се води от заместник-министър Николай Кънчев, от сръбска страна – от заместник-министър Александър Васич. Предвижда се на първото заседание на Комисията да бъдат на първото заседание на Комисията да бъдат обсъдени предоставената от Сърбия информация за мониторинга на река Драговищица и икономическите дейности, включително изискване на процеса за прилагане на европейското законодателство в областта на водите и хармонизирането на законодателството в Сърбия. Завършвам! На 3 април тази година отправих покана до сръбския си колега за провеждане на първото заседание – не по-късно от края на месец май. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Внимателно изслушахме изчерпателния отговор – темата заслужаваше удължаване на времето за отговор. Господин Стоянов, заповядайте,

от нашите съседи от Сърбия към настоящия момент това замърсяване не е опасно на базата на тези 86 показателя, които Вие казахте. Разбира се, превантивният контрол трябва да продължи за тази река, съответно и за другите вътрешни и външни реки и водни ресурси на България. Всъщност това е основен ангажимент не само на Вас, като държавна институция, това е ангажимент и на бизнеса, на екологичните организации, на всички държавни институции и като цяло на обществото ни, защото в крайна сметка всички носим отговорност за екологичната чистота и красивата наша природа, в това число вътрешни и външни реки и води. Благодаря Ви за представената информация. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Стоянов. Господин Министър? Нямаше допълнителни въпроси – времето беше оползотворено. Благодаря Ви за днешното участие в парламентарния контрол – това беше последният въпрос към Вас. Следващият въпрос е към господин Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той ще отговори на въпрос на народния представител Александър Сабанов относно мост на река Дунав между Силистра и Кълъраш. Заповядайте, господин Сабанов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Сагата с моста Силистра – Кълъраш е столетна. Това е една мечта на всички силистренци, жители на общината и на областта, като идеята за този мост се коментира може би от Освобождението от турско робство. В крайна сметка по времето на комунизма не беше изграден такъв, в първите години на демокрацията много се говореше, но нищо не се случи. През 2009 г., когато беше първото избрано правителство на господин Борисов, бяха поставени някакви основи и някакъв диалог с румънската страна, оттам насетне не се случи нищо. В последното посещение на господин Борисов в Румъния дори не беше споменато ще има ли мост между Силистра и Кълъраш на река Дунав. Този проект за област Силистра е изключително важен. Само за информация, разликата на глава от населението на чуждестранни инвестиции между Силистра и София, на глава от населението, повтарям, е деветстотин пъти в полза на София. Инвестициите в Силистра са унизително малки, да не кажа никакви, а това е един от факторите, който може да допринесе за развитието на бизнеса и на чуждестранните инвестиции в област Силистра. Тъй като това е завършекът на път I-7 – между Лесово и Силистра, този международен път е важен. Колко е важен за България, искам да ми отговорите, и докъде са стигнали в крайна сметка преговорите за Румъния? Аз съм гражданин на Силистра – роден съм там, живея там. За разлика от другите ми колеги, съм единственият народен представител от област Силистра, родом от град Силистра – нито съм от Дулово, нито съм от София, нито съм от Мъдрево.

международният път минава през града и отива към фериботите на румънски собственици в румънската страна. За нас наистина е много важно да бъде направено нещо, за да се случи този мост след близо

в Букурещ, че по време на съвместното заседание на правителството на Република Румъния и правителството на Република България беше подписан Меморандум между министрите на транспорта на България и Румъния за разбирателство между двете правителства относно изпълнението на съвместни инициативи за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо румънски участък на река Дунав и транспортната свързаност между двете държави. Отварям една скоба – винаги българската страна е настоявала за по-добра свързаност между България и Румъния чрез изграждането на мостово съоръжение, тъй като по цялото протежение на Дунав само две мостови съоръжения са изключително малко с оглед интензивността на трафика и нуждите на икономиката на Република България. Румънската страна винаги е обвързвала това нещо с подобряване плавателността на река Дунав, защото това за румънската страна както, разбира се, и за българската. Затова на предварителни заседания, преди подписването на Меморандума, от страна на работните групи между министерствата, беше взето решение двете неща да се разглеждат в пакет по настояване на румънската страна. В чл. 2 на Меморандума е посочено, че страните анализират всички съществуващи документи до момента и ще се споразумеят да бъде избрано местоположението за изготвяне на предварително проучване и изграждане на трети мост над река Дунав за едно от следните предложени места: Оряхово – Бекет, Никопол – Турну Мъгуреле, Свищов – Зимнич, Русе – Гюргево, Силистра – Кълъраш. Тази договореност е резултат от редица подготвителни разговори, които са насочени за намирането на приемлив вариант както за нашата, така и за румънската страна. Видно е, че изграждането на мостово съоръжение в района на Силистра – Кълъраш не е отпаднало от приоритетите на правителството, намирането на конкретно решение, което ще бъде предмет на предстоящите срещи, работна група и изследване на условията и предпоставките заедно с румънската страна. Следва да се има предвид, че Силистра – Кълъраш и още три от изброените местоположения не са част от трансевропейската транспортна мрежа, поради което за изграждането на мост в тази част на реката не може да се ползва финансиране от европейски фондове. Единствено Русе – Гюргево е част от трансевропейската транспортна мрежа и само за това местоположение може да бъдат използвани европейски средства. Възможните финансови източници за изграждането на мостови съоръжения на Оряхово – Бекет, Никопол – Турну Мъгуреле, Свищов – Зимнич и Силистра – Кълъраш могат да бъдат от държавния бюджет, публично-частно партньорство или заемни средства и в зависимост от бъдещото съвместно решение с румънската страна за местоположението ще се търсят и съответните подходящи варианти за финансиране. Тъй като става въпрос за междудържавни двустранни отношения, много важно е не само това, което за нас се счита изпълнимо и подходящо с оглед на нашите икономически и държавни нужди, а онова, за което и румънската страна би се съгласила. Важното е, че ние разглеждаме всички алтернативи във всичките възможни форми на финансиране, в това число и публично частно партньорство, без да се ангажира бюджетът. Благодаря.

шестият или седмият път, в който между България и Румъния се подписва меморандум. Меморандумът, за съжаление, не води до нищо друго, освен до меморандум, и действията от 10 години насам са нулеви в тази посока. посока. С Вашия отговор сега става по-ясно, че реално приоритетен ще бъде мостът Русе – Гюргево, тъй като ще се ползват европейски средства и по-лесно ще бъде осъществен. Хубаво е, когато се коментира, но явно няма да е на първо място мостът Силистра – Кълъраш. Госпожа Аврамова онзи ден в Силистра е казала, че това ще е един от приоритетите. Видно от Вашия отговор, това не е точно така. Приоритет ще бъде, разбира се, явно Русе – Гюргево. Нарочно задавам този въпрос сега – преди изборите, за да не се спекулира от всички политически партии. Ние никога не сме го коментирали, но когато дойдат избори, всеки започва да изгражда дали мост, дали тунел,

Единствено Русе – Гюргево може да бъде финансиран със средства от европейските източници, защото е част от трансевропейската транспортна инфраструктура. Ние не сме направили класация кое е по-приоритетно и кое е по-малко приоритетно. Всичко онова, което предпроектното проучване ще покаже, че е подходящо и бъде прието от румънската страна, ние ще приветстваме, защото България има много по-голям интерес в момента от изграждането на мостово съоръжение където и да е. Румънската страна има интерес от по-добрата плавателност на река Дунав. Затова ние разглеждаме нещата в пакет, за да можем да намерим реалното решение. Затова и Меморандумът е отправна точка за петте локации, които ще бъдат изследвани, защото, освен въпроса за мостовото съоръжение, стоят и други въпроси, които са свързани със собствеността на земята, където ще бъдат стъпките за мостовете на сушата; въпроси, свързани с екологичната предпоставеност; въпроси, свързани с транспортната инфраструктура както към румънската територия, така и във вътрешността на България; въпроси, свързани с натоварването и трафика; въпроси, свързани и с регионалното развитие на местата, където ще бъдат поставени мостовите съоръжения. Всичко това ще бъде част от вече вървящите предпроектни проучвания за всички локации. Пак ще кажа: самото мостово съоръжение ще бъде на едно от тези пет места, без приоритизиране – там, където има най-голяма степен на възможност и състоятелност, но заедно с румънците. Ако преценим, че едно от пет е най-добро за нас, а то не срещне разбиране в румънската страна, ще бъдем на същото положение, на което сме през последните години, за което и Вие говорихте. Важното е да подчертаем, че България има интерес от трети мост и ще настояваме за неговото изпълнение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. С това въпросите към Вас в днешния ден приключват. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към Николина Ангелкова, министър на туризма. ПРЕДСЕДАТЕЛ Министърът на туризма ще отговори на въпрос от народния представител Александър Мацурев относно постигнати резултати за зимен сезон 2018 – 2019 г. и очаквания за летния сезон. Заповядайте, господин Мацурев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, основната стратегическа цел в работата на ръководеното от Вас ведомство е превръщането на страната ни в целогодишна туристическа дестинация. Стъпките за постигане на този приоритет са залегнали в мерките за увеличаване на степента на разпознаваемост на страната ни като дестинация с изключително културно и историческо наследство, съхранена природа и богатство на множество минерални извори, наред с масовия морски и планински туризъм. В тази връзка от изключително значение е надграждането на вече развития летен и зимен туристически продукт чрез удължаване на активния летен и зимен сезон. В тази връзка моят въпрос към Вас е: какви са окончателните резултати от зимния туристически сезон за 2018 – 2019 г., в това число реализирани ли са очакваните от Вас ръстове, в какъв размер са те по отношение на месеците от декември до март? Какви са предварителните данни и очаквания за предстоящия летен планински сезон? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мацурев. Министър Ангелкова, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мацурев, превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация е основен приоритет в провежданата от Министерството на туризма политика. Увеличаването на разпознаваемостта на дестинацията е сред основните задачи, заложени в Годишната програма за национална туристическа реклама, както и приоритетна мярка от Програмата за управление на правителството. За постигане на тази цел България популяризира многобройната палитра от възможности за практикуване на целогодишен туризъм. Постигнатите резултати в това направление през последните три години са рекордни за сектора. Именно затова запазването им е значително предизвикателство. По отношение на резултатите от зимен сезон 2018 – 2019 г. бих искала да Ви информирам, че официалните справки ще бъдат готови месец април, тъй като на 27 април ще бъде готова статистиката за периода от декември 2018-а до март 2019 г. Данните, които имаме към момента, за периода декември 2018 – февруари 2019 г. показват, че задържаме нивата от рекордния миналогодишен период. Общият брой на туристическите посещения на чужденци през периода декември 2018 – февруари 2019 г. е 1 222 613, като в сравнение със същия период на миналата година наблюдаваме лек спад от 2,2%, но за сметка на това за същия този период имаме ръст на реализираните нощувки с около 1,6%, като ръстът на приходите е с 5,9% за същия този период, което показва, че все повече хората, които избират България като туристическа дестинация, остават по-дълго в нея и реализират повече нощувки, и оттам, разбира се, приходите в хазната са по-големи. В допълнение също така се ангажирам да Ви информирам и за финалните резултати на зимния сезон 2018 – 2019, когато те бъдат официално оповестени. По отношение на частта от въпроса относно прогнозите за така наречения летен планински туризъм отново подчертавам, че Министерството на туризма полага максимален брой усилия за превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация. Направили сме регистър на фестивалите в страната, които смятаме също, че са предпоставка за увеличаване на интереса към дадена дестинация. Тази година – 2019-а, е обявена за Година на вътрешния туризъм в България, за да могат да се опознаят и малко познатите места в страната, които са във вътрешността.

инвестиционни форуми в сектор „Туризъм“ и инвестиционни турове. Стартирали сме и кампания за насърчаване на вътрешния туризъм – „Неочаквана ваканция“, с която даваме възможност извън сезона вътрешността на страната да бъде реализирана една допълнителна нощувка при вече запазени две. Мога да Ви уверя, че ще продължим да полагаме усилия, така че да превърнем България в предпочитано

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, искам, първо, да Ви благодаря за справката, за информацията, която представихте пред нас. Искам да Ви поздравя за усилията, които полагате за развитието на страната ни като целогодишна туристическа дестинация. За мен, като народен представител от Благоевградска област и като бивш заместник-кмет на община Банско, е изключително важно развитието на целогодишния туризъм. Затова искам да кажа също, че са важни усилията на Министерството на туризма за фокусиране към българския турист. Той е важен за нас, оценява семейната почивка, доброто качество на продукта и уюта на нашия град и на нашата страна. Благодаря Ви още

Продължаваме с въпрос от народния представител Даниела Савеклиева относно мерки против некоректни туроператори. Госпожо Савеклиева, заповядайте. Думата е Ваша. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, в условията на силни регионални конкуренции интересът на туристите може да бъде привлечен и задържан от доброто качество на предлаганата услуга. Подобряване качеството на туристическия продукт и на туристическото обслужване, както и осигуряване защита на потребителите на туристически услуги е един от водещите приоритети в работата на ръководеното от Вас ведомство. Факт е, че страната ни разполага с изключителни природни дадености и предлага възможности за развитие на всички видове туризъм, но понякога нелоялни практики от страна на фирми, заети в туристическия бранш, подвеждат потребителите на туристически услуги и вредят на добрия имидж на дестинацията. Това е и в ущърб на коректните търговци. Моят въпрос е свързан с осъществяването на санкционен контрол от страна на Министерството на туризма над дейността на туроператорите, тъй като тяхната дейност следва да подлежи на строг такъв от страна на отговорните органи с цел да се защитава и генерира сигурността и правата на потребителите на туристически услуги. В тази връзка моля да информирате мен и народните представители относно конкретните действия и санкции, които прилага Министерството, спрямо недобросъвестни стопански субекти – туроператори, във връзка с предотвратяване извършването на нелоялни практики. Благодаря Ви, госпожо Савеклиева. Министър Ангелкова, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Савеклиева, Министерството на туризма работи систематично и последователно по отношение гарантиране качеството на туристическите услуги. Ведомството осъществява стриктно своите задължения по управление, регулиране, контрол върху туристическите дейности, услуги и обекти, вменени по силата и реда на Закона за туризма. В тази посока бяха предприети конкретни мерки за модернизация на законодателството, което максимално адекватно и прецизно да отговаря на съвременната динамика в отношенията между гражданите и бизнеса. приетите промени в Закона за туризма от април 2018 г. бе транспонирана Директивата на Европейския съюз относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. С този акт се разшири обхватът на защита на туристите и се въведоха по-сериозни гаранции в защита на потребителите. По отношение на конкретните туроператори и туристически агенти, които извършват нарушения, сме абсолютно безкомпромисни. В тази връзка Ви информирам, че с мои заповеди от началото на настоящия мандат към настоящия момент са проведени процедури по заличаване регистрацията от Националния туристически Основанията за прекратяване са в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма именно поради липса на валидна застраховка, неизпълнени задължения по Закона, както и повторни нарушения по Закона за туризма. Работим активно и в тясно сътрудничество с представителите на браншовите организации в сектора, които са имиджово и пряко свързани с нелоялните практики на свои недобросъвестни колеги, които са единици, но които често формират обща база на негативно впечатление. В изпълнение на своите правомощия упражнявам максимално ефективен контрол, като разчитаме както на бизнеса, така и на гражданите да ни сигнализират дори при породено съмнение за нелоялна практика. Уверявам Ви, че ще продължим да бъдем безкомпромисни както и в услуга на гражданите с активна линия за сигнали, свързани с нередностите по Закона за туризма. В заключение Ви информирам, че с цел цялостна и достъпна база данни за гражданите сме изработили така наречената система за информиране. Регистърът на туроператорите и туристическите агенти, който е достъпен на институционалния сайт на ведомството, осигурява и актуална информация относно валидността на застраховката на даден туристически оператор. Разработен е така нареченият светофар за застраховка „Отговорност на туроператора“, който индикира в различни цветове статута на съответната застраховка. Тази информация е изключително важна за потребителите, защото на база на нея могат да се предотвратят нелоялни практики от страна на търговците на туристически услуги. В допълнение – всички туроператори и туристически агенти, които имат издадена заповед за заличаване, са оцветени изцяло в червено, като такива без съответна регистрация в Националния туристически

Благодаря, госпожо Председател. Благодаря Ви за отговора, уважаема госпожо Министър. Отново искам да подчертая, че този въпрос е е в интерес на почтените и добросъвестни туроператори, които често страдат от, както казахте и Вие, единични, но показателни случаи на нарушения от страна на некоректни техни колеги, които са в състояние да предизвикат лош имиджов ефект върху целия бранш. Радвам се, че отново посочихте за Регистъра на туроператорите, и смятам, че действията Ви са адекватни и всеобхватни в случая. Може би трябва повече самите ние да имаме отговорност и задължение, преди да използваме услугите на туроператора, всъщност да се информираме от Регистъра за неговата

Позволете ми да благодаря на министъра на туризма госпожа Николина Ангелкова за нейното участие в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Красимир Събев относно необходимост от ремонт и рехабилитация на участък от път ІІІ-8652 от град Неделино до връзката с път ІІІ-867. Господин Събев, очакваме Ви на трибуната. Заповядайте.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

Рехабилитацията на участъка от град Неделино до връзката с път ІІІ-867 е жизненоважна за подобряване транспортната свързаност между общините Златоград и Неделино. В тази връзка моят въпрос към Вас е: има ли изготвен проект за ремонт и рехабилитация на пътя ІІІ-8652 от град Неделино до връзка с път ІІІ-867 и предвижда ли се извършване на ремонтно-строителни дейности на посочения участък през 2019 г.? Благодаря Ви, уважаеми господин Събев. Заповядайте за отговор, министър Аврамова. Имате думата. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Събев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Републикански път III-8652 Стояново – Ардино – Бял извор Падина – Неделино – Мадан – Златоград свързва и обслужва общините Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино в областите Смолян и Кърджали. Дължината на участъка от третокласния път на територията на област Смолян е около 20 км, от които по-голямата част са с нарушени транспортни качества.

до км 28+965 с обща дължина 10,439 км. При км 15+795 вследствие падналите през пролетта на 2015 г. проливни валежи от дъжд са разрушени насип, конструкция на пътя, банкет и част от дясното платно за движение. При усложняване на метеорологичната обстановка и наличие на нови валежи съществува реална опасност от прекъсване на пътя, при което ще спре движението на целия автомобилен поток в посока Неделино

Диманово – Кочани и други. Поради ограничен бюджет през последните години са извършвани само дейности по текущ ремонт и поддържане. Състоянието на настилката е лошо, с пукнатини, ускорено износване, изкъртени места и единични дупки. Отводняването също е нарушено, хоризонталната маркировка е износена, вертикалната сигнализация е непълна, а ограничителните системи не отговарят на изискванията. Именно поради значението на пътя и с оглед силно влошеното му експлоатационно състояние експертите от Агенция „Пътна инфраструктура“ са включили горепосочения участък с дължина около 10,5 км в проектосписък с отсечки, нуждаещи се от превантивен ремонт. Индикативната стойност на обекта е около 5 млн. лв. За обекта през 2018 г. е възложена изработката на технологичен проект, който към момента е готов. Следва одобрението му от Института по пътища и мостове и съгласуване от Агенция „Пътна инфраструктура“. След окончателното съгласуване на документацията ще стартират и самите строително-монтажни работи, като обектът е предвиден в програмата на Агенцията за тази година. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Няма да има реплика, съответно няма да има и дуплика. Пристъпваме към следващия въпрос, зададен от народния представител Евгения Ангелова, относно строителството на кръгово кръстовище на републикански път път I-5 Димитровград – Хасково, на разклона за завод „Язаки“. Заповядайте, уважаема госпожо Ангелова. Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо министър Аврамова, с пускането в експлоатация на пътен възел „Димитровград“ на автомагистрала „Марица“, отварянето на граничен пункт Маказа и обособяването на индустриална зона между общините Хасково и Димитровград трафикът по републикански път I-5 Димитровград – Хасково е увеличен многократно, което от своя страна създава известни затруднения с придвижването. придвижването. Ние отчитаме мерките, които Министерството и в частност Агенция „Пътна инфраструктура“ предприемат, за подобряване на състоянието на пътя чрез стартиралите през 2017-а и 2018 г. ремонтни дейности по настилката на някои участъци по пътя, но все пак остава проблемен участъкът на съществуващото триклонно кръстовище в района на новосформиралата се индустриална зона – по-конкретно завод „Язаки“, която е на територията на община Димитровград. Предвид интензивния трафик на моторни превозни средства по републиканския път и бъдещото развитие на тази индустриална зона е необходимо да бъде осигурен безконфликтен достъп от нея до републиканския път. Разбира се, аз съм запозната с намеренията на Агенция „Пътна инфраструктура“ за решаване на този проблем с изграждане на кръгово кръстовище, така че в тази връзка моят въпрос към Вас е: на какъв етап е реализацията на това инвестиционно намерение; има ли осигурено финансиране за строително-монтажните дейности; и, разбира се, най-важно: кога се очаква кръстовището да бъде изградено? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова. Министър Аврамова, заповядайте за отговор. уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Събев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Инвестиционното намерение на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане на кръгово кръстовище на път I-5 Димитровград – Хасково при км 285+809 на разклона за завод „Язаки“ е в напреднала фаза на подготовка. Средствата за реализация на обекта в размер на 578 хил. 328 лв. са осигурени от бюджета на Агенцията. През 2017 г. Агенцията стартира процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строителството и на надзора. Процедурите приключиха през 2018 г. За изпълнител на строителството е избрано дружеството АБ АД – град Хасково, с което е сключен договор на стойност 568 хил. 788 лв. с ДДС. Надзорът ще бъде осъществен от „МТТ Инженеринг“ ЕООД, с което е сключен договор на стойност 9 хил. 540 лв. с ДДС. За теренното обезпечаване на строителството е изготвен подробен устройствен план – парцеларен план, който в началото на април тази година е внесен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разглеждане и приемане на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към Министерството. След приключване на процедурата по приемане на ПУП – парцеларен план, ще се пристъпи към издаване на разрешение за строеж на обекта. Очаква се строително-монтажните работи да стартират преди началото на летния сезон. Срокът за изпълнение на строителството е 90 дни, считано от подписване на протокол Образец № С изграждането на кръгово кръстовище ще се подобри безопасността при преминаване на съществуващото в момента триклонно кръстовище и ще се осигури безконфликтен достъп до път I 5 Димитровград – Хасково. Благодаря Ви.

усилията, които Министерството и правителството полагат за изграждане на инфраструктурата, защото неминуемо тя води до по-висок икономически растеж. Област Хасково е един своеобразен пример за това, конкретно с изграждането на магистрала „Марица“, което доведе и до построяването и разширяването на индустриалната зона между Хасково и Димитровград. Считам, че изграждането, което разбирам, че ще бъде доста скоро, на това кръгово кръстовище ще спомогне за по-безопасното придвижване на хората и по-безпроблемното преминаване на трафика. Благодаря Ви още веднъж. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: И аз Ви благодаря. Няма да има дуплика. Позволете ми да благодаря на госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството, за участието ѝ в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към господин Кирил Ананиев – министър на здравеопазването. Първо той ще отговори на въпрос от народния представител Красимир Богданов относно действията на Министерството на здравеопазването за спасяването на Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ – град Враца, и възможностите за оказване на регламентирана държавна помощ на лечебното заведение. Заповядайте, господин Богданов.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 Уважаеми господин Министър, за пореден път се обръщам към Вас с призив за спасяването на врачанската болница. Както цяла България вече знае, МБАЛ „Христо Ботев“ е натрупала в годините сериозни задължения в резултат на управленски грешки и неправилни решения. Приветствам Ви за желанието за оздравяване на лечебното заведение. Всъщност всички препоръки, които Вие отправихте, вече бяха изпълнени, но става все по-очевидно, че със собствени средства областната болница няма как да излезе от създалата се ситуация. Като резултат днес тежестта понасят лекарите, медицинските сестри и санитарите. Заплащането на техния труд е несправедливо, неконкурентно на други близки болнични заведения. Това принуждава част от специалистите да потърсят реализация извън МБАЛ „Христо Ботев“. Като краен резултат страдат пациентите от област Враца, пък и от цяла Северозападна България. За съжаление, почти нищо от поеманите при срещите ангажименти не се изпълнява. Нито е започнал ремонтът на родилното отделение, нито е отворила инвазивната кардиология, нито са отпуснати средства за ремонт на апаратура на отделението по хемодиализа. През последния месец на протест излязоха медицинските сестри, поставени в унизително финансово положение и лоши условия на труд. Сега им предлагат да подпишат колективен трудов договор при месечно възнаграждение 560 лв., колкото е минималната работна заплата. Уважаеми господин Министър, сам разбирате, че при тези рестриктивни мерки, при огромните задължения към кредиторите врачанската болница не само няма как да излезе от трагичното положение, но скоро ще остане и без персонал. Предвид нуждата от бързи и точни решения, въпросът ми към Вас е следният: какви други мерки осъществява Министерството на здравеопазването за спасяването на МБАЛ „Христо Ботев“ – град Враца, и смятате ли да предприемете действия за оказване на регламентирана държавна помощ на лечебното заведение? Благодаря Ви, господин Богданов. Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Богданов, наистина информацията Ви е стара и това ще го разберете от моето изложение. Възможните източници за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ са нормативно определени в чл. 96 и чл. 97 от Закона за лечебните заведения при ограничението, посочено в чл. 3, чл. 3, ал. 4 на Закона за лечебните заведения, а именно: забрана за осъществяване на търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. Основните източници за финансиране са от НЗОК – за дейности, извършвани по реда на Закона за здравното осигуряване, и от Министерството на здравеопазването – за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и за изпълнение на национални програми и проекти. За 2019 г. болницата във Враца ще получи по линия на Договора с НЗОК близо 900 хил. лв. повече в сравнение с 2018 г., а увеличението на субсидията от Министерството на здравеопазването по реда на Наредба № 3 от тази година за субсидиране на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване е 141 хил. лв. Сумарно финансовите средства, с които болницата във Враца ще извършва медицинска дейност през 2019 г., са увеличени с 1 млн. 39 хил. 400 лв. спрямо 2018 г., което значително ще подобри финансовото състояние на лечебното заведение. В съответствие с чл. 100 от Закона за лечебните заведения с цел подпомагане и поддържане на инфраструктурата на лечебните заведения, в това число строителство, поддръжка, ремонти, закупуване на апаратура, държавата и общините отпускат целеви средства за капиталови разходи, като с размера на усвоените такива се увеличава капиталът на съответното търговско дружество. Средствата за капиталови разходи имат за цел да осигурят необходимата инфраструктура за осъществяване на болнична помощ в публичните лечебни заведения. И сега конкретно за МБАЛ „Христо Ботев“.

ремонт на помещение за ангиограф – 59 хил. 500 лв. Вие знаете, че ангиографът вече е налице, очакваме ремонтът да свърши, дай боже, в рамките на не повече от 30 дни и ангиографът ще може да започне да работи

Тези средства вече са одобрени. Писмото до ръководството на болницата е подписано от мен, така че ние сме готови да разплатим съответните ремонти, след като бъдат готови съгласно договорите, които те са сключили. Държавната политика в областта на здравеопазването предвижда и други дейности за подпомагане на лечебните заведения за болнична помощ, включително и МБАЛ „Христо Бонев“ АД – град Враца, резултат от което е приетото на 10 април 2019 г. Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването. Става въпрос за Постановлението, с което Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 50 млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването, които преобладаващо ще отидат за увеличение на заплатите. С Постановлението се предвижда лечебните заведения да получат увеличение на субсидията за дейностите, които извършват, за да са в състояние да осигурят равнопоставен достъп до медицинска помощ. Ще се създадат предпоставки и ред за контрол върху разходването на средствата, предоставени с Постановлението, а с наредба на министъра на здравеопазването ще се определят условията и редът за финансово управление на лечебните заведения, с което се цели подобряване на финансовата дисциплина в лечебните заведения за болнична помощ. Ще бъде финализирана работата по методиката за формиране разпределението на разходите за персонал. По този начин, от една страна, ще се повиши ефективността на разходване на средствата в болниците, а от друга, ще бъде осигурена възможност за увеличаване на работните заплати на медицинския персонал. Изразявам увереност, че до края на 2019 г. ефектът от всички досега предприети действия ще доведе до финансово стабилизиране на публичните лечебни заведения, включително и на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – град Враца. Благодаря.

понякога въпросите, които се задават, биха били актуални, ако са на блицконтрол, но както казах в началото, обстановката е динамична, нещата се променят. Това, което Вие казвате, е радващо. Да, запознат съм с идеите за ремонтни дейности, за дооборудване на отделения във врачанската болница, които към момента не са в добро състояние. Бих Ви призовал да бъдете по-настоятелен и взискателен за съкращаване на сроковете, тъй като нормалното функциониране на тези отделения не търпи отлагане. Това, което не получих като отговор, но то вече е публично известно – наистина радостно е, че медицинските сестри в МБАЛ „Христо Ботев“ и въобще в страната ще получат увеличение на своите заплати, което беше решено на заседание на Министерския съвет през тази седмица. Това е една положителна новина и се надявам тези медицински работници да бъдат удовлетворени от новите възнаграждения, което да им даде шанс да работят при една по-добра обстановка и да се грижат по-добре и по-качествено за своите пациенти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Искам само да кажа, че ние много често се срещаме с ръководството на МБАЛ – Враца. Даже миналата седмица директорът беше при мен, заедно с областния управител и кмета на общината. Поддържаме непрекъснато връзка с кредиторите. Уверявам Ви, че правим всичко възможно, за да има реален паричен поток, с който болницата да може да осъществява своята дейност. това, което казахте за намеренията – те не са намерения. Уверявам Ви, че това е вече факт и ние сме готови да разплащаме извършените ремонти, за да можем да ускорим процеса на адаптиране на болницата към по-ефективна и ускорена работа в своята дейност. Благодаря Ви. Продължаваме с въпрос от народния представител Борислав Борисов относно централизирана обществена поръчка за търговия на лекарствени продукти. Заповядайте, господин Борисов. Благодаря, госпожо Председател. в изпълнение на приоритетите, утвърдени в Коалиционното споразумение между партия ГЕРБ и „Обединени патриоти“, Приоритет № 2 е осигуряването на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система, като една от целите е провеждането на балансирана интегрирана национална лекарствена политика, осигуряваща финансова стабилност и обезпеченост на системата в дългосрочен план. Една от набелязаните за реализиране мерки за постигането на тази цел е стартирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки с цел сключване на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти от името и за сметка на лечебните заведения за болнична помощ чрез централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“, което би намалило финансовата тежест върху лечебните заведения.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Борисов! Във връзка с функциите на министъра на здравеопазването като централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, възложени с Постановление № 146 на Министерския съвет от 9 юни 2015 г., се извършиха дейности по проверка на функционирането и сигурността на електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България. В тази връзка бяха организирани три тестови процедури, обхващащи всички етапи на заявяването и провеждането на обществената поръчка в електронната система. Всички тестови процедури се проведоха в продукционната среда на електронната система. В тях участваха лечебните заведения, регистрирани в системата, търговците на едро с лекарствени продукти и притежателите на разрешения за употреба. В рамките на проведените тестови процедури бяха направени допълнителни настройки на системата, както и корекции на част от функционалностите с цел оптимизиране на работния процес. Към момента са финализирани всички тестови процедури, извършени са допълнителни настройки на системата и са изчистени установените грешки. С цел гарантиране сигурността на данните и информацията, съдържаща се в електронната система, Министерството на здравеопазването е поканило неправителствените организации на търговците на едро с лекарствени продукти в Република България да извършат одит на електронната система. След приключване на одита за гарантиране на сигурността на данните и информацията в електронната система ще бъде стартирана реалната открита процедура. Очаква се това да се случи през месец май, следващия месец. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Борисов, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, изключително много се радвам да чуя, че през месец май ще стартира

Смятам, че това ще доведе до реални спестявания на средства. Всички знаем, че когато говорим за здравеопазване, за съжаление, винаги говорим за недостиг на средства. Благодаря Ви още веднъж и успех на електронната система! ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви и аз, господин Борисов. Господин Министър, благодарности. Очакваме дуплика, реплика, още благодарности. Благодаря, госпожо Председател. Искам да кажа само нещо, което е наистина важно. Има няколко системи, аз и моят екип искаме да ускорим, защото ще доведат до повишаване ефективността на разходването на средствата и респективно икономиите, за които Вие говорихте, които могат да се използват отново в системата за други цели.

големия проект за модернизиране на спешната помощ, в същото време върви проектът за верификацията на лекарствените продукти, въобще всички информационни системи, които са ни необходими. Системата на ТЕЛК също е на финалната права. Разбираме, че без електронно здравеопазване нещата няма как да вървят добре. Затова полагаме грижи по всички направления, защото виждаме, че ефективност може да има само тогава, когато се извършва контрол по електронен път, без да има възможност да участва пряко персоналът, с което се намаляват и корупционните практики. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Продължаваме с въпрос от народния представител Емил Тончев относно подобряване на лабораторните условия в районните здравни инспекции. Заповядайте, уважаеми колега.

Регионалните здравни инспекции като част от националната здравна система осъществяват и организират държавната здравна политика на територията на съответната административна област. Те играят съществена роля при опазване здравето на гражданите, като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие – национален приоритет, гарантиран от държавата. Като органи на държавния здравен контрол РЗИ изпълняват редица дейности, имащи за цел опазване и подобряване на общественото здраве. Една от тях е мониторинг на факторите на жизнената среда и контрол над продукти и стоки, имащи значение за здравето на човека, чрез лабораторни анализи на проби питейна вода, взети от крана на потребителя, води за къпане, козметични продукти, химични вещества и смеси и лабораторни измервания на шум, йонизиращи лъчения и други. За изпълнението на тези отговорни дейности е необходимо лабораториите на РЗИ да бъдат оборудвани с модерна апаратура, отговаряща на съвременните изисквания, каквато към настоящия момент или не е налична в инспекциите, или съществуващата е остаряла, амортизирана е и се нуждае от подмяна. В тази връзка въпросът към Вас е: какво прави Министерството на здравеопазването за подобряване на лабораторните условия в районните здравни инспекции? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми доктор Тончев. Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми доктор Тончев! Една от целите на Министерството на здравеопазването е да приведе обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на държавния здравен контрол, в пълно в пълно съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство чрез осигуряване на оборудване за лаборатории от системата на държавния здравен контрол. Във връзка с поставената цел Министерството на здравеопазването изпълнява Проект „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Бюджетът на Проекта е в размер на 10 млн. лв. Към настоящия момент в изпълнение на Дейност 2 „Закупуване на лабораторно оборудване“ по Проекта е закупена и доставена лабораторна апаратура, както следва: 6 броя масспектрометри с индуктивно свързана плазма в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита и регионалните здравни инспекции в Бургас, Велико Търново, Плевен, Пловдив и Стара Загора; 7 броя газхроматографска система в лабораториите на Столичната регионална здравна инспекция и регионалните здравни инспекции в Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив и Стара Загора; 6 броя течна хроматографска система в лабораториите на Столичната регионална здравна инспекция и регионалните здравни инспекции в Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив и Стара Загора; 6 броя спектрофотометрична система за изследване за наличие на естествен уран в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита и регионалните здравни инспекции в Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе; 2 броя микровълнова пещ с високо налягане в лабораторията на Националния център по радиобиология и радиационна защита и РЗИ – Варна. Назначена е работна група с участието на служители на Министерството и експерти в областта, която подготвя провеждането на обществена поръчка за закупуване на следното лабораторно оборудване: 2 броя йонно-хроматографска система; 6 броя нискофонова алфа/бета броячна система; 2 броя алфа спектрометрична система; 2 броя нискофонова гама спектометрична система; 1 брой нискофонов течносцинтилационен течносцинтилационен спектрометър; 6 броя радонометър с активен измерител на радона. Посоченото оборудване ще подобри възможностите на лабораториите от системата на държавния здравен контрол. Оборудването разширява обхвата и повишава техническия капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните показатели съгласно европейското и национално законодателство. По този начин ще бъде осигурено качество и безопасност на питейната вода в страната. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Доктор Тончев, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Благодаря Ви за усилията, които полага Министерството на здравеопазването за оборудването с нова модерна апаратура на лабораториите на РЗИ. Това ще позволи на тази институция да провежда в пълен обем и с необходимата прецизност системен в в съответствие със законодателството и препоръките на Европейския съюз мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението. Благодаря Ви. аз Ви благодаря. Няма да има благодарности на благодарностите. Позволете ми да благодаря за участието на министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев в днешния парламентарен контрол.

Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 април 2019 г.; - народния представител Александър Иванов към Владислав Горанов – министър на финансите, относно резултатите от дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция

към Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно съоръжението летище Пловдив. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 април 2019 г. Следващото заседание на Народното събрание – тържествено, и ще се проведе на 16 април 2019 г. от 11,00 ч. в град Велико Търново. Следващото редовно заседание на Народното събрание ще се проведе на 17 април 2019 г. от 13,00 ч. Закривам заседанието – приключи работата за тази седмица.